Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje. Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora in prehajamo na glasovanja o predlogih odločitev.

**Nadaljujemo s****prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona.** Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, da se začne postopek za spremembo Ustave. Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog skupine poslank in poslancev z dne 4. 4. 2023 za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije. Z osnutkom ustavnega zakona. Ustavna komisija predlaga Državnemu zboru, da predlaganega sklepa ne sprejme. Skladno z določbo drugega odstavka 168. člena Ustave Republike Slovenije bo sklep sprejet, če bosta zanj glasovali

bo danes omogočila nadaljevanje tega postopka in to kljub temu, da se s tekstom, ki je predlagan ne strinjamo. Strinjamo se pa z namenom, da se poenostavi imenovanje Vlade, menjave ministrov in s tem hitrejše funkcioniranje izvršilne oblasti. Slovenska demokratska stranka je doslej trikrat predlagala ustavne spremembe s podobnim namenom. Nikoli tukaj nismo bili uspešni. ko smo danes poslušali to razpravo tudi s strani največje poslanske skupine, smo po dolgem času zaznali nekaj racionalnega jedra v tem. danes te spremembe ne bomo podprli, ne bomo pa glasovali proti, se pravi, bomo omogočili nadaljevanje postopka in ponujamo v drugi fazi, ko se bo glasovalo o samih členih, da se poslanske skupine v tem Državnem zboru usedejo skupaj in poskušajo najti kompromis, kajti v tem predlogu, ki ga imate danes na mizi, spremembo tega ustavnega člena, kjer bi se, kjer bi predsednik države potem sam odločal o imenovanju in menjavi ministrov, del del problema odpravljate, del problema pa ustvarjate. Ker predstavljajte si vlado, ki ima v parlamentu močno večino, predsednik vlade predlaga menjavo ministra, predsednik države pa to zavrne. Boste rekli, saj to se načelno ne bi smelo dogajati. Imeli smo predsednika države, ki bi moral podpisati imenovanje ambasadorja, pa ga ni podpisal. Tako, da pri nas nimamo še nemške kulture, na kar se sklicuje Ustavna komisija, zato so tukaj potrebne varovalke, in če ste pripravljeni za to, da se te varovalke v sistem vključi, potem smo pripravljeni podpreti ustavno spremembo, v tej smeri pozdravljamo dober namen, ker je pač očiten, mora pa biti tudi rešitev prava. Hvala lepa, jaz se samo opravičujem, ne boste glasovali, ste rekli ne. Ali se boste vzdržali? Dobro, v redu, no, mislim, nisem razumela čisto obrazložitve... (Nadaljevanje) ima potem še v imenu poslanske skupine. Kdo pa bo od vas v imenu poslanske skupine? Kolega Horvat. Kolegica Tacer, izvolite. Hvala za besedo. Mi smo pozitivno presenečeni, da je naša vsebinska razprava koalicije danes pripeljala do tega, da dejansko zgleda, da bo ta postopek začet in da se bomo lahko pogovarjali o alternativah, ki jih je začrtala strokovna skupina. V razpravi smo namreč zaznali, da se predvsem za 114. člen kaže visoka podpora, to je za ta člen, da se organizacija ministrstev res izvzema iz zakonskega urejanja. Ugotovili smo, da je to nekaj, kar lahko res omejuje učinkovitost vlade, katere je bila namenjena podpora na volitvah. In pa potencialno 112. člen glede prenosa pristojnosti in bolj učinkovitega imenovanja ministrov, seveda, ob varovalkah, kot so interpelacija in hearingi in še kakšne druge. Zato v Poslanski skupini Svoboda podpiramo začetek in bomo aktivno sodelovali

torej glasovali bomo proti predlogu sklepa, da se začne postopek. Pregovorno res velja, da se Ustava sprejema in spreminja s tresočo roko. In težko je spreminjati ustavo s koalicijo, ki krši Ustavo, ki krši Poslovnik in je izgubila do tega trenutka vso legitimnost. In tukaj je pravzaprav osnovni razlog zakaj bomo glasovali proti. Hvala lepa. Hvala lepa. Potem, kot sem rekla, skladno z določbo drugega odstavka 168. člena Ustave Republike Slovenije bo sklep sprejet, če bosta zanj glasovali dve tretjini navzočih poslank in poslancev. Glasujemo.

Ugotavljam, da je Državni zbor predlagani sklep sprejel, zato bo Ustavna komisija opravila razpravo o osnutku ustavnega zakona in sprejela stališče o osnutku ustavnega zakona ter za sejo Državnega zbora pripravila poročilo. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. to točko dnevnega reda. **Nadaljujemo s prekinjeno 12. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo predloga zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu.** Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: "Predlog zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu je primeren za nadaljnjo obravnavo." Glasujemo. 88 poslank in poslancev je navzočih, za jih je glasovalo 51, proti pa 35. Ugotavljam, da je Državni zbor sklep sprejel, zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za zdravstvo kot matičnemu delovnemu telesu. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. **Nadaljujemo s prekinjeno 7. točko to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremljanju Uredbe EU o informacijah, ki spremljajo prenos sredstev in nekaterih kripto sredstev v okviru rednega postopka.** Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, ki so bili sprejeti na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada pa me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

V drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada pa me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, ki so bili sprejeti na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

In prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 4. marca, ki je objavljen na e-klopi. Najprej odločamo o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 1. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 7. členu. Glasujemo.

Državni zbor bo tretjo obravnavo predloga zakona opravil na naslednji seji. Na podlagi tretjega odstavka 137. člena Poslovnika predlagam Državnemu zboru, da sprejme naslednji sklep: Predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi Vlada. Glasujemo.

Hvala